Уважаеми народни представители, продължаваме с: ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ. Няма новопостъпили питания за периода от 28 февруари до 5 март 2020 г.

Вигенин; - министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на въпрос от народните представители Георги Гьоков и Драгомир Стойнев; - министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на въпрос от народните представители Десислав Тасков и Таско Ерменков; Ерменков; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на въпрос от народния представител Михаил Христов; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на 11 въпроса от народния представител Цветан Топчиев; Топчиев; - министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева на въпрос от народните представители Георги Гьоков, Филип Попов, Анастас Попдимитров, Васил Антонов, Весела Лечева, Илиян Тимчев, Крум Зарков и Стоян Мирчев; Мирчев; - министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков на въпрос от народните представители Георги Стоилов и Иван Димов Иванов;

Димов Иванов; - министъра на културата Боил Банов на въпрос от народните представители Чавдар Велинов и Красимир Янков; - министъра на околната среда и водите Емил Димитров на два въпроса от народния представител Стефан Бурджев;

Йорданов; - министъра на труда и социалната политика Деница Сачева на въпрос от народния представител Дора Янкова; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на въпрос от народния представител Георги Динев; Динев; - министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на два въпроса от народния представител Елена Пешева. Продължаваме Продължаваме с декларация. Госпожо Нинова, заповядайте от името на парламентарна група. Уважаеми господин Председател, госпожо Министър, дами и господа народни представители! Не можем да мълчим за случилото се вчера в Здравната комисия, случилото се през нощта и сутринта в Народното събрание. Медицински сестри се барикадираха в зала на парламента, напрежението ескалира и сутринта една от тях стоя на прозореца на сградата, рискувайки и здравето, и живота си повече от 40 минути. Това е безпрецедентен акт на отчаяние. Причините посочиха самите медицински сестри – правителството ни лъга една година, слушаме само лъжи, лъжи и пак лъжи! Първата такава беше произнесена от премиера Бойко Борисов на 10 април 2019 г., цитирам: „Даваме 50 милиона за повишаване на заплатите на медицинските сестри“. След това се оказа, че не са 50 и тихомълком Министерският съвет си е променил постановлението и ги е намалил на шест. Останалите бяха прехвърлени като ангажимент на Националната здравноосигурителна каса за повишаване на заплатите на медицинските сестри. В крайна сметка се оказа, че тези пари са дадени за увеличаване цената на клиничните пътеки и, естествено, не стигнаха до медицинските сестри под формата на заплащане. Да Ви припомня, че на 16 октомври 2019 г. седем от тях се барикадираха в Министерството на здравеопазването и напуснаха сградата едва след като им обещахте, че в срок от един месец, тоест до 16 ноември 2019 г., ще решите проблема. И какво се случи? Пак излъгани, защото сега сме март 2020 г., а проблемът стои. Исканията на медицинските сестри са основателни и справедливи работят на по две смени, работят на по няколко места, за да могат да издържат семействата си, получават мизерни заплати от по 600 лв., работят в трудни условия, неприемливи за техния труд. И какво срещат? Безхаберно, високомерно отношение на управлението и на управляващите към тях! Реформа няма! Допълнителните пари потъват в търговските дружества – болници. Все нямало алтернатива, казват управляващите. Алтернатива има и тя е болниците да станат лечебни заведения, а не търговски дружества, опазването на здравето на българските граждани да не бъде търговия. Това е истинската алтернатива. И това е истинският проблем. Даже днес чух някой от представителите на управляващите да казва, че докато болниците са търговски дружества, ще бъде така. Днес отново показахте обаче неразбиране на проблема, арогантност и цинизъм. Вместо да признаете проблема, нарекохте случилото се „провокация“. Две години тези медицински сестри са на улицата, на протести, в срещи с Вас. Две години! И Вие наричате това провокация. Вместо да признаете проблема и да тръгнем да търсим решение, проявихте арогантност, като показахте, че Здравната комисия в този момент може да заседава между 3 и 5 минути, и то в присъствието на тези медицински сестри! Цинизъм проявихте! Госпожа Дариткова, която е и лекар,

Малко прилича на Цветанов, който оттук казваше „престъпници“ на лекарите. (Силен шум и реплики.) Лекар даде диагноза на тази жена, която направи това сутринта като акт на отчаяние, а не на нездраво психическо състояние! Лепите етикети на хората в безсилието си да решите проблема! Разбира се, няма как да не хвърлите вината на някой друг – на нея, защото е психически неустойчива, сега и на НСО. Казвате, че те са виновни, също от Вашите уста излезе това. Разбира се, че НСО, или която и да е служба, не може да посяга физически на беззащитни хора, на беззащитни жени! Ако са превишили правата си, да си носят отговорността по закон, но голямата вина е на правителството на Борисов за провала в здравната реформа, за недостъпното здравеопазване за повечето българи, за високите цени на лекарствата, за скъпото доплащане в болниците. Вината е и лично на министър-председателя Борисов, защото той лично се ангажира преди една година с решаването на проблема на среща със същите медицински сестри.

и при разглеждане на бюджета, и в нашата „Визия за България“, и в нашата програма като партия и парламентарна група. За такава реформа обаче се иска желание, характер и пълно съзнание, че се изправяш срещу силата на стотици милиони частни интереси. Ето, това не Ви стига! Вие нямате нито желание, нито характер да направите тази реформа, но ние имаме – и това желание, и ще проявим този характер! Реформата на здравеопазването ще стане факт, такава каквато Ви я представих, когато българският народ даде доверие на „БСП за България“. (Шум и реплики.

Декларацията, която чухме, затвърждава моето впечатление и убеждението на парламентарната група на ГЕРБ, че сме свидетели на организирана провокация с политическа цел,

прочит на събитията и коректната хронология. (Шум и реплики.) Уважаеми колеги, членове на Здравна комисия! Не подвеждайте председателката на „БСП за България“, защото всички бяхте в залата, всички бяхте свидетели на това, че протестиращите бяха допуснати от ръководството на Комисията по здравеопазване, затова защото ние винаги сме държали на диалога с тях! Никога не сме имали притеснения за това да чуем конструктивни предложения и да чуем техните искания тогава, когато са представени по коректен начин. Те нахлуха по време на заседанието на Комисията, което не продължи три минути! Самите те заявиха, че се явиха в 16,00 ч., а заседанието на Комисията започна в 15,30 ч., нарушиха реда по време на провеждане на заседанието и след приключване на заседанието се барикадираха в далечния ъгъл на залата, като поискаха контакт само с журналистите. Дори представителите на БСП не влязоха в контакт и не разговаряха с тях! Това беше конкретната ситуация и това беше наистина представено некоректно от Вас, защото най-вероятно колегите, членове на Здравната комисия, са Ви подвели. Аз не вярвам Вие да манипулирате от тази трибуна събитията. Искам да подчертая кои са участниците в тази провокация – Инициативният комитет на неуспялата кметица на София госпожа Мая Манолова. Те са професионалисти по здравни грижи, но пък никой не знае колко представители на съсловието стоят зад тях. Регистрирани са като синдикална организация, диалогът с тях продължава вече повече от една година, не са в никакъв случай две години, но за съжаление, техните искания непрекъснато се променят и не можем да отговорим на всички. Министерството на здравеопазването е изпълнило своите ангажименти във възможностите, които му позволява законът. Към тези протестиращи представителки се присъедини, разбира се, госпожа Мая Манолова и сега виждам остра конкуренция за това кой да оглави протеста на шест медицински сестри (ръкопляскания от ГЕРБ) между „БСП за България“ – системна, отговорна политическа партия, и госпожа Мая Манолова, която иска да очертае своето политическо бъдеще. В цялата тази ситуация, естествено аз искам да подчертая и не особено адекватната роля

Отново искам да опровергая една лъжа, казана от трибуната! Аз съм казала, че жената е с нестабилно психологическо състояние. Това беше очевидно. Жена, която стои на ръба на прозореца и не може да води разумен диалог, с риск за здравето си иска да наложи някакви неясни искания, разбира се, не може да бъде преценена като стабилна. Освен това смятам, че една подобна ситуация наистина демонстрира неподготвеност на служителите в Националната служба за охрана да се справят с подобни предизвикателства, защото тези жени са прекарали цяла нощ в сградата на Народното събрание (шум и реплики) не са били охранявани прозорците на тази сграда и е допуснато сутринта, вероятно случайно, в прайм тайма на всички телевизии, между 7,00 и 8,00 часа те да се покажат на прозорците и да се започне една достатъчно широка медийна презентация на събитията. Смятам, че е изключително безотговорно и некоректно системна партия като БСП да толерира незаконни действия. Смятам, че е неморално да се възползвате от психологическото състояние и на тази база да трупате политически дивиденти. Политическа партия ГЕРБ, правителството винаги сме били за разумен диалог, винаги сме приемали тези предложения, които наистина носят позитив на системата на здравеопазване, затова защото смятаме, че здравеопазването не може да има политическа окраска, само че освен мантри и лозунги от Вашата политическа сила на този етап не сме получили нито едно разумно предложение! (Шум и реплики.) Два законопроекта бяха гласувани миналата седмица в Народното събрание. Ще очаквам Вашите коректни предложения, за да може в рамките на законодателната уредба Вие да реализирате още сега намеренията си, които са очертани във „Визия за България“. Ако те наистина са полезни за българските граждани, аз категорично заявявам, че ще бъдат подкрепени. Освен това искам да подчертая, че всяко действие в разрез със законите с цел подронване авторитета на институциите трябва да бъде осъждано от отговорните политици. Опазването на здравето на българските граждани не е за политическа употреба!

Господин Председател, когато става въпрос за извънредна ситуация, е нормално Вие да се намесите и да успокоите колегите от ГЕРБ.

Уважаеми господин Председател, тъй като очевидно имаме ситуация, която не е нормална, защото в българския парламент да се барикадират хора и медицински сестри не е нещо, което можем да кажем, че е нормално

Моето предложение към Вас е: поканете ги, ще осигурим начина, по който да стигнат от едната до другата сграда, ще поканим и тези, които стоят отпред, ще ги изслушаме и ще видим как можем да продължим нататък. Благодаря Ви, господин Кутев. Искам да кажа, че те не протестират срещу парламента. Имате думата, господин Симов. (Реплики.) По начина на водене ли е? Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Искам да Ви обърна внимание, господин Председател, забележката е към Вас: когато в тази зала се говори за медицински сестри, които протестират

Благодаря Ви, уважаеми господин Симов. Аз пък да Ви обърна внимание, че тук аз обръщам внимание. Вие няма как да ми обърнете внимание! (Шум и реплики.) Моля Ви, обърнете внимание върху записа в Правилника.

Нека да върнем нормалния тон в залата, господин Председател. Вие допуснахте нарушаване на реда. Не оставихте председател на парламентарна група да прочете в една спокойна обстановка декларация от името на парламентарна група. Ваше задължение е да осигурите ред в залата. Предлагам на Вас, като председател на Народното събрание, тъй като и аз чух това, за което каза колегата преди малко, мога да назова и кой изрече определението „терористки“ за медицинските сестри… Мога да Ви кажа кой е. Има записи. Ако не вярвате, вижте записите. Накажете този човек. Той нееднократно прави подобни определения в много от случаите. Вземете Вие под внимание това, което

Вие говорихте ли с тях? Какво Ви докладваха? Как се допуска такава ситуация и защо? Според Вас това нормално ли е?

Благодаря Ви, уважаеми господин Ченчев. Ще се присъединя към Вас и към апела Ви да направим работата на Народното събрание в момента по-спокойна. Що се отнася до реда, има разлика между това, за което Вие говорите, и реда в залата на Народното събрание. Затова Ви предлагам да продължим с парламентарния контрол. Госпожа Марияна Николова – заместник министър-председател по икономическата и демографската политика, ще отговори на питане от народните представители Георги Гьоков, Драгомир Стойнев и Весела Лечева относно политиката на българското правителство за гарантиране на трудовите права на българските работници и служители в контекста… (Реплики от …на стартиралите тристранни разговори, целящи договаряне на мерки за реформи в ключови области. Кой ще изложи същността на питането? (Реплика от

Вчера гледахме в Комисията за контрол над службите Закон за контратероризма, но тук, в тази зала, се чуват думите „терористки“, „терористи“. Господин Спас Гърневски произнесе тази обида. Два пъти има наложено наказание. Моля да предприемете необходимите мерки и действия като председател на Народното събрание и на господин Гърневски да бъде наложено наказание – да бъде отстранен от залата. Това е най-малкото, което може да направите. Недопустимо нещо е в съвременен парламент, в България – правова държава уж, страна – членка на Европейския съюз, по този начин да се чуват такива изрази в българския парламент, и то по отношение на медицински сестри. Благодаря.

Знаете как процедирам в подобни случаи. Ще направя това, което винаги съм правил. (Силен